Процедура на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам в залата да бъдат допуснати госпожа Весела Караиванова

относно проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-5, внесен от Министерския съвет на 18 март 2010 г.

внесен от Министерския съвет на 18 март 2010 г. На заседанието присъстваха господин Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, госпожа Христина Митрева, управител на Националния осигурителен институт, както и представители на национално представителните организации на работодателите, синдикатите и представители на други неправителствени организации. Проектът за решение бе представен от господин Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, с което на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване се предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Никола Гюзелев. Предложението беше мотивирано с националния и международния авторитет на Никола Гюзелев, с изпълнение на световно известните му роли в пресъздаването на над 70 оперни персонажи. персонажи. Подчертано бе, че Никола Гюзелев е лауреат на редица български и международни награди и отличия. В проведените разисквания беше изразено единодушно становище за подкрепа на предложението на Министерския съвет, около което се обединиха и народните представители, членове на комисията. Същевременно сериозен акцент бе поставен върху механизма за отпускането на пенсии за особени заслуги към държавата и нацията и необходимостта от неговото усъвършенстване чрез изготвянето на общи и специфични критерии за отпускане на тези пенсии. Изказани бяха опасения, че липсата на адекватни критерии създава условия за разделяне и противопоставяне на утвърдени авторитети и имена от различни професионални общности. Повдигнати бяха и въпроси свързани с характера на тези плащания. Бе направено уточнение, че пенсиите за особени заслуги не са в резултат на трудова дейност и се изплащат от Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” на Държавното обществено осигуряване, приходите в който преимуществено са трансфер от републиканския бюджет. Съгласно действащото законодателство размерът на пенсиите за особени заслуги се определя в зависимост от максималния размер на получаваните една или повече пенсии, който за 2010 г. е 700 лева. Размерът на пенсиите за особени заслуги се променя в зависимост от измененията на максималния размер на получаваните една или повече пенсии. В края на дискусията още веднъж бе подчертана необходимостта от преразглеждането на системата за морални и материални стимули в тези случаи. След проведено гласуване с резултати: „за” – 17 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-5, внесен от Министерския съвет на 18 март 2010 г. Народното събрание да гласува следния проект за решение: „1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията в размер на 700 лв. месечно на Никола Николаев Гюзелев от София, считано от 1 април. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.” ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Стефан Господинов. С доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще ни запознае председателят й народният представител Даниела Петрова. Имате думата, госпожо Петрова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ относно проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-5, внесен от Министерския съвет на 18 март 2010 г. На редовно заседание, проведено на 24 март 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-5, внесен от Министерския съвет на 18.03.2010 г. На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – Тодор Чобанов, заместник-министър, Аксения Бонева, главен експерт в дирекция „Културна политика”, Милда Паунова, директор на дирекция „Правна”, и Боян Милушев, парламентарен секретар; от Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” – Емил Мирославов, директор, и Петя Малакова, експерт; от Националния осигурителен институт, Главна дирекция „Пенсии” – Валентина Кръстева, главен директор. На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване Министерският съвет с Решение № 137 от 18.03.2010 г. предлага на Народното събрание за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Никола Николаев Гюзелев, от гр. София, считано от 1 април 2010 г. Предложението е мотивирано от творческата дейност на световноизвестния български оперен певец – бас Никола Гюзелев, безспорно един от най-изявените представители на съвременното оперно изкуство. Едновременно с това той е и отличен художник, което допринася да демонстрира универсалната си култура и художествено одухотворяване в над 70 оперни персонажи. Гастролирал е на всички големи оперни сцени по света, носител на множество престижни отличия. През 1994 г. в Парма получава наградата „Златен Верди” отличие, с което малцина по света са удостоени. Награждаван е и с орден „Кирил и Методий” първа степен, орден „Стара планина” първа степен, наградите „Златна лира” и „Златна муза”, призовете „Златно перо” – София, „Златна сцена” – Мантуа, „Премио персонажи” – Торино, „Комендаторе на Република Италия”, и много други. Министерството на труда и социалната политика е гласувало без забележки и е подкрепило доклада на министъра на културата за отпускане на пенсия за особени заслуги на Никола Гюзелев. От Националния осигурителен институт също подкрепят направеното предложение. След приключване на обсъждането и проведено гласуване единодушно с 9 гласа „за”, Комисията по културата, гражданското общество и медиите прие следното становище:

Кодекса за социално осигуряване да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-5, внесен от Министерския съвет на 18.03.2010

проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията със следното съдържание: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване Р И: 1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията в размер на 700 лв. месечно на Никола Николаев Гюзелев от гр. София, кв. Бояна, ул. „774” № 11, считано от 1 април 2010 г.; 2. г.; 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване; 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.” Моля, да гласуваме.

обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс, вх. № 054-01-4, внесен от народния представител Огнян Стоичков Комисията разгледа законопроекта на две заседания – на 11 февруари и на 25 март 2010 г. На заседанията присъстваха вносителят Огнян Стоичков и господин Георги Дичев - председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. Господин Стоичков представи законопроекта, в чийто предметен обхват е уредбата на обществените отношения, свързани със съдействието за принудителното изпълнение по реда на ГПК от страна на държавните органи и най-вече на полицейските. Вносителят направи критичен анализ на промяната, която е направена в чл. 431, ал. 2 от ГПК. С условието искането за съдействие да бъде „мотивирано” и ако ”противозаконно се пречи” на изпълнението на практика, според него, се появява сериозният проблем за ефектността на принудителното изпълнение от частните съдебни изпълнители. Съдействието на полицията се иска не за да охранява частния изпълнител. В случая МВР изпълнява своите функции по чл. 2 и чл. 6 от Закона за МВР, а именно изпълнява дейност, която да защити правата и интересите на гражданите и обществения ред. Тези права и интереси са в съдебното решение, което принудително се изпълнява. Частните съдебни изпълнители са натоварени с публични взимания по закона. Гражданинът е този, който избира към частен или държавен изпълнител да се обърне и не трябва да е в по-непривилегировано положение, ако избере частния съдебен изпълнител. Целта, която си поставя законопроектът, е синхронизиране на законодателството, избягване на възможността за двусмислено тълкуване на разпоредбите на ГПК, осигуряване на ефективно изпълнение на съдебните актове, върховенство на закона и достигане на европейските стандарти в областта на правосъдието. По законопроекта се проведе задълбочена дискусия с изслушване на аргументи от страна на народните представители и на председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители господин Георги Дичев. Бяха представени и писмени становища на Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. В дискусията народните представители очертаха няколко основни проблеми, които поставя законопроектът: - Изразено бе принципното становище и неодобрение да се променя ГПК по отделно възникнали проблеми и инициатива на една или друга професионална гилдия, изхождайки от обстоятелството, че това е кодекс, в чийто предметен обхват са обществени отношения, които трябва да се ползват с най-голям стабилитет, каквото е и становището на Министерството на правосъдието. ГПК не прави разлика между частни и държавни изпълнители, поради което в правоприлагането се вадят аргументи от ЗСВ, че такова съдействие, въпреки променената норма на чл. 431, ал. 2 от ГПК, се оказва на държавните изпълнители от полицейските органи чрез позоваването на чл. 275, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт. - Норма с подобно съдържание следва да се съдържа единствено в процесуалните закони, а не в Закона за съдебната власт, който е устройствен закон. Частните съдебни изпълнители изпълняват публични функции, възложени им от държавата със закон, и то по един от най- сериозните проблеми в правоприлатането - принудителното изпълнение на съдебните решения и други правни актове, поради което не може да има различно третиране между тях и държавните съдебни изпълнители. Правните субекти – физически или юридически лица, следва да имат равни възможности и равни права при избора на частен или държавен съдебен изпълнител по отношение на усилието на държавата, за да получат в равна мяра дължимото им съдействие, и в крайна сметка да получат резултата от принудителното изпълнение. В редакцията на законопроекта отсъства активно легитимираният субект или искането, каквото съществува в нормата на чл. 431, ал. 2 от ГПК преди промяната, както и в чл. 275, алинеи 3 и 4 на АПК, а това е основен принцип в процесуалните норми. Това може да доведе до тълкуване, че едва ли не полицейските органи са длъжни да го правят служебно и без искане от страна на съдебните изпълнители. Корективът следва да бъде, че при изпълнение на служебните функции съдебният изпълнител може да поиска съдействие при необходимост, каквато е и препоръката на Министерството на вътрешните работи. - Несъгласие предизвиква употребата на понятието „незабавно”, тъй като би довело до тълкуване какво означава „незабавно” и би създало потенциална възможност да се затрудни основната дейност на полицейските органи. По този въпрос задължително следва да се добави „при възпрепятстване на изпълнението на функциите на съдебния изпълнител”, каквото е и становището на Министерството на вътрешните работи. Народните представители се обединиха относно необходимостта от предложеното изменение, но с условието за усъвършенстване на законопроекта между първо и второ четене поради изложените съображения. Няколко от членовете на комисията изказаха становище, че поради многото правнотехнически несъвършенства на законопроекта, който е от две изречения, биха се въздържали да подкрепят норма с подобно съдържание. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за” и 4 гласа „въздържали се” прие на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, вх. № 054-01-4, внесен от народния представител Огнян Стоичков.” Благодаря. Благодаря, госпожо Фидосова. От името на вносителя – господин Стоичков, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ако позволите, първо – процедурно предложение за удължаване на работното време до гласуване на тази точка. Благодаря Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до гласуване по тази точка. Гласували

Той изчерпва до голяма степен това, което аз като вносител мога да аргументирам допълнително. Целта на предложения Законопроект за изменение и допълнение на ГПК е уеднаквяване на правния режим на съдебните изпълнители, тъй като те изпълняват една и съща публична функция, възложена им от държавата, а именно принудителното изпълнение на задължителните съдебни решения. Тази принудителна сила безспорно

и засягане правата и интересите, така както е постановило съдебното решение. В тази връзка проведох работна среща с Министерството на вътрешните работи. Те подкрепиха по принцип законопроекта с бележките, които направиха – редакционни, важни, съществени, които аз приемам ако срещне вашата подкрепа на първо четене, ще имам предвид при прецизиране на текста на второ четене. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Стоичков. Желаещи народни представители да вземат участие в обсъждането има ли? Не. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Имахте възможност да го заявите в залата.

Съобщения за парламентарния контрол на 30 април 2010 г., петък: Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на три въпроса, поставени от народните представители Иван Костов и Станислав Станилов, който е задал два въпроса. Следва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който ще отговори на въпрос, поставен от народния представител Гинче Караминова. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на два въпроса от: народния представител Михаил Миков Миков и от народните представители Емилия Масларова и Милена Христова. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на въпрос от народния представител Стоян Иванов. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народния представител Пенко Атанасов. и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на два въпроса от народните представители Лютви Местан и Димитър Горов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Иванов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев е поискал отлагане на въпрос от народния представител Калина Крумова; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков е поискал отлагане на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народния представител Милена Христова; - министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова – на въпрос от народния представител Михаил Миков; министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на въпрос от народния представител Калина Крумова; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Владимиров. На основание чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Вълков се отлага отговорът на негово питане